Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги

до 6 включително.

Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

Гласували 75 народни представители: за 72, против 2, въздържал се 1. Предложението е прието.

комисията, в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.